Molim predsjednika Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Ova točka dnevnog reda Izvješće Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Imamo izvješće o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Zvonimira Puljića i početku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika Ivana Škaričića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 25. sjednici održanoj 23. rujna 2009. godine obavijest za zamjenu preminulog zastupnika Zvonimira Puljića u Hrvatskom saboru koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Hrvatska demokratska zajednica aktom od 23. rujna 2009. godine. Kako je gospodin Zvonimir Puljić izabran za zastupnika kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice Hrvatska demokratska zajednica je sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila da gospodin Ivan Škaričić kao zamjenik zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici započne obnašati zastupničku dužnost umjesto Zvonimira Puljića. Povjerenstvo je utvrdilo da je smrću zastupnika Zvonimira Puljića sukladno članku 10. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor prestao njegov njegov zastupnički mandat, te da su na temelju obavijesti Hrvatske demokratske zajednice o osobi koja će umjesto preminulog zastupnika obnašati zastupničku dužnost, ispunjeni uvjeti za početak zastupničkog mandata zamjenika zastupnika Ivana Škaričića. Sukladno rečenom Mandatno imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave temeljem članka 10. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno, sa 6 glasova za, predložilo je Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 1. rujna 2009. godine prestao je zastupnički mandat zastupniku Zvonimiru Puljiću, dana 24. rujna 2009. godine zastupničku dužnost, sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora započet će obnašati zamjenik zastupnika Ivan Škaričić. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Molim kvorum. Molim uključimo se da provjerimo kvorum.

83 dakle imamo kvorum, pa ćemo dizanjem ruku. Zaključio sam raspravu povodom ove točke dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog Mandatno imunitetskog povjerenstva o obnašanju mandata zastupnika u Hrvatskom saboru gospodina Ivana Škaričića. Tko je za tu odluku? Hvala. Ima li netko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno prihvaćen prijedlog Mandatno imunitetskog povjerenstva. prije nastavka rada, pozivam novog zastupnika gospodina Ivana Škaričića da prisegne. Prvo ću pročitati tekst prisege i nakon toga pozvati zastupnika koji daje prisegu tako što ustaje i izgovori riječi: "Prisežem". Tekst prisege glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske." Zastupnik Ivan Škaričić. **Škaričić, Ivan Čestitam zastupniku Ivanu Škaričiću i želim mu uspješan rad u Hrvatskom saboru. Hvala vam.